Господин Шишков е при нас. Прекратете регистрацията и обявете резултата.

съответно са изброени фирмите, предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от съответния производител. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по здравеопазване. Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2020 г. Вносител – Румен Гечев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Колеги, продължаваме с: ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА Параграф 6 – заповядайте, госпожо Ангелова. Благодаря, уважаема госпожо Председател. По § 6 има предложение на Георги Свиленски и група народни представители:

24 месеца преди и към датата на раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10-кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете и се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република се правят следните изменения и допълнения: а) преди буква „а“ се създава нова буква: „ …) в ал. 1 след думата „първи“ се поставя запетая и се добавя „втори, трети и четвърти“; б) след буква „г“ се създава нова буква: в ал. 7 се правят следните изменения и допълнения: - в т. 1 след думата „училище“ се добавя „или не започне обучение“; - в т. 2 след думата „първи“ се поставя запетая и се добавя „втори, трети и четвърти“. 5. точка 7 се изменя така: „7. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменени и допълнения: а)

Предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители: „В Преходните и заключителните разпоредби в § 6, изменящ текстове на Закона за семейни помощи за деца, се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 2а следното съдържание: „2а. Член 4а се изменя по следния начин: „Чл. 4а. (1) Право на семейни помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 има всяко дете, отглеждано в страната, независимо от доходите на семейството. (2) Размерът на семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от предходната година.“ 2. Създава се нова т. 2б със следното съдържание: „2б.

Станислав Иванов Попов - тук Станислав Иванов Стоянов - тук Станислав Стоянов Иванов - тук Станислав Тодоров Станилов - тук

Има кворум. Продължаваме. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Колеги, които сте Колеги, които сте дистанционно, моля да се включите.

Гласували 82 народни представители плюс 1 дистанционно, стават 83: за 6, против

Гласували 170 народни представители в залата и 5 дистанционно – общо 175; за 112 в залата плюс 5 дистанционно – 117, против 56, въздържали се 2. се 2. Предложението е прието. Госпожо Ангелова, слушаме Ви.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

на извънредно, извънредно епидемиологично и извънредно санитарно положение не могат да извършват дейността, за която се самоосигуряват, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски, чрез Националния осигурителен институт. (2) Редът за ползването на субсидията по ал. 1 се определя с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Предложението, което правим по § 6а, е свързано със Закона за мерките. Искам да кажа, че от началото на обявяването на извънредното положение до момента една група от хора, които попадат в хипотезите на чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, а именно самоосигуряващите се лица, останаха извън обхвата на всички адекватни социално-икономически мерки. За мое голямо съжаление, голяма част от хората, упражняващи свободни професии, от утре отново ще останат в изолация. Действително имаше една мярка, която беше свързана с подпомагане на физическите и самоосигуряващите се лица, и това бяха кредитите. Правейки анализ на тази мярка – какъв обхват имаше тя и каква полезност върху самоосигуряващите се лица, ние ще видим, че към момента от онези 200 млн. лв., които бяха отпуснати към съответните банки през Банката за развитие, ресурсът, който е усвоен, е около 90 милиона. Ресурсът беше около 200 милиона, което означава, че има неусвоен ресурс по тази мярка. Само 22 хиляди самоосигуряващи се лица се възползваха от тази мярка „кредити“. Смятам, че тя е изключително неадекватна за тези професии – помним, когато беше внесено предложение за съдебната ваканция, реакцията на всички адвокати и на цялата тази общност, която не попада в обхвата на нито една мярка. Не само адвокатите са свободни професии и Вие знаете, че в свободните професии попадат: одитори, счетоводители, хора на изкуството. За мое голямо съжаление и в тази връзка нашата парламентарна група е направила такова предложение – да има компенсаторен механизъм, който да обхваща не само защита, а и е за запазване заетостта на заетите работници и служители, и в момента виждаме, че се предлага мярка, която да е за осигурените лица на 8-часов работен ден. Знаете, че всички самоосигурени лица не се осигуряват за фонд „Безработица“, но това е законодателно решение

които се самоосигуряват, които не наемат съответно работници, и в крайна сметка попадат също в хипотезите на този закон. Така че смятам, че това наше предложение, свързано с онази разлика в момента, която не е усвоена, от 110 млн. лв. които бяха отпуснати през Банката за развитие, трябва да отиде за една по ефективна мярка и тези хора в рамките на месеците, в които е обявено извънредно положение, не работят и с акт на Министерския съвет, със съответното Постановление е необходимо да се уреди начинът как да се случва тази как да се случва тази подкрепа. Пред мен стои един наръчник, свързан с това какви мерки бяха предприети от всички европейски държави по отношение на самоосигуряващите се лица. Ние сме единствената страна в този наръчник, в който се посочва, че тази група единствено попада в хипотезата – да има възможност да получат кредити. това е изключително неадекватно на фона на тази икономическа ситуация и смятам, че нашето предложение е обосновано и че е необходимо да бъде Позволете ми да прочета един текст на гражданин, който изпълнява такава свободна професия и какво смята той за адекватността

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Знаете, че преди няколко месеца от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ подписахме Проекта за нова Конституция, който да бъде разгледан и въобще да започне дебатът по тази тема – за свикване на Велико народно събрание и рестарт на държавата, да бъде започнат дебатът в тази зала и в обществото с всички специалисти. Няма да се спирам на това колко нелепости – чисти идиотизми и дебилизми, чухме по наш адрес, че всъщност по този начин бетонираме управлението, като и за първокурсниците е ясно, че вкарването на дебата в залата по никакъв начин не дава никакъв мандат на никого нито да управлява, нито да е опозиция. Слушахме и куп други

и винаги имат алтернативи – алтернативни бюджети, алтернативни визии за България, алтернативен проект за Конституция, артикулиран пред целия свят чрез техния президент, представен пред всички посланици в България на всички държави по света, и дадохме шанс да видим този хубав проект, да видим това високо качество и този капацитет на юридическата мисъл на тези, които считат, че могат да бъдат алтернатива. Естествено, това нещо не го видяхме, но тази сутрин разбрах защо.

по въпроса за конституционализма – професор Пламен Киров. И какво чух? Аз ставам все по голям фен на професор Иво Христов (смях), защото това, което чух, наистина ми показва, че дебилизмът се е вселил в някои хора. Твърдението, което направи този човек, е, че ако броят на народните представители се намали от 240 на 120, всички партии, които са близо до четирите процента – 5%, 6%, няма да влязат в Народното събрание. Нали разбирате, колко, най-меко казано, нелепо и невежо е това твърдение. За всеки човек от четвърти клас нагоре е ясно, че ако броят на народните представители се намали от 240 на 120, всички, които са, както сме ние например 4% – 12 човека, ще бъдем пак на 4% и няма да отпаднем, а ще бъдем представени с шест човека в Народното събрание. Това е ясно и за децата. Обаче най-великият конституционалист ми обяснява, че ние няма да попаднем в един такъв парламент с 4%, защото процентите се вдигат двойно – стават осем. Същият този човек ни обяснява, че това Народно събрание ще приема Конституцията – новата Конституция. Вие представяте ли си, ако човекът, който е преподавател, който е стигнал върха уж в тази сфера, да продължава да обяснява, че не Великото, а следващото Народно събрание, избрано от българския народ, по волята на българския народ, ще приема новата Конституция. И тя няма да има нищо общо – не е длъжна да приема нито един член от внесените проекти, без значение дали един, или няколко, няколко, ако това е върхът на конституционализма, не се учудвам защо всичко върви дотук. Най вероятно това е поредният кадър, който е стигнал до тези висини не заради своите професионални качества, а заради партийната си принадлежност. Да оставим настрана тези неща. Вчера, когато разбрах, че точката за свикване на Велико народно събрание е внесена за разглеждане в българския парламент, като разбрах, че и хора от БСП са го отбелязали, аз не присъствах в залата. Веднага ще Ви обясня защо – нов чифт маратонки и тръгнах из страната да правя кампания, защото очаквах, че отиваме на избори. Успях да стигна само до Пловдив, между Пловдив и Стара Загора. И с учудване разбрах, че Корнелия Нинова и „БСП за България“ всъщност бетонираха Бойко Борисов и ГЕРБ на власт (смях,

след оставка на правителството, всъщност се окажа, че уж големите опозиционери, всъщност Вие бетонирахте отново, за пореден път

Румен Радев дойде в президентството със заявката, че ще направи огромни разкрития. Ще вкара всички по затворите, ще промени държавата. Какво стана? Единственото, което направи, е, постигна чрез неговите екипи, чрез неговото служебно правителство – най-голямата може би победа, с най-голяма разлика на ГЕРБ спрямо останалите партии.

Продължаваме с изказвания. По начина на водене – заповядайте, господин Ерменков. След това изказване на госпожа Желева.

Веднъж на заседание председателят дава дума на председателите на парламентарни групи и така нататък за изказване по въпроси извън обсъждания дневен ред.

Така че, много Ви моля, когато някой, чиято парламентарна група вчера също не е подкрепила тази Конституция, излезе тук, за да прави изказвания, които са по-скоро изглеждащи като сбор от безсмислени думи с нулево значение за обществения интерес, когато човек, който тук

и когато това го прави особено в нарушение на Правилника на Народното събрание, много Ви моля, влезте си в ролята, и го прекъсвайте. Или поне му напомнете, защото това още по-малко е валидно и би трябвало да се случва от заместник-председател на Народното събрание!? Което още един път прави

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, обръщам се към Вас, защото предполагам колегите отдясно няма да подкрепят нашето предложение

Мерките за подпомагане, за компенсиране негативните последици от пандемията трябва да бъдат насочени към всички. Не само към предприятия, фирми, работници и служители, а и към самоосигуряващите се и самонаетите лица. Това казва и Европейската комисия, че е необходимо да бъдат взети мерки за намаляване на въздействието върху заетостта, като се подпомагат не само наетите на трудов договор, но и самонаетите лица. Последиците за хората със свободни професии ще бъдат изключително сериозни. Това са хора на изкуството, хора, които са заети в сферата на услугите, и най-вече хора, които нямат много спестявания, и нямат буфер, с който да подпомогнат семейството си по време на тази криза. Самоосигуряващите се лица не са изключение от пазара на труда. Както казахме, да – те нямат осигурителни вноски за безработица, но те плащат данъци. Те също така правят своите вноски за инвалидност, за общо заболяване, за старост и за смъртност, така че не са изключение и плащат своите данъци в страната си. Тези хора за пореден път остават извън обхвата на мерките, които предлага правителството. Сега сме в една много сложна ситуация. Някои от тях още един път ще бъдат извън пазара на труда и няма да могат да осъществяват своята дейност. Уважаеми господин Министър, вчера, и днес слушаме колко трудно сте измислили подкрепата за хората. Кое е трудното, когато част от мерките остават на хартия!? Част от мерките не могат да стигнат до нуждаещите се. Ще дам два примера. Беше представена мярката, която някои от тези, които ще бъдат в неплатен отпуск, ще получават 24 лв. на ден. Тази група от хора няма да може да се възползва също – самоосигуряващите и самонаетите няма да могат да се възползва от тази мярка. Второто много важно и го казвам като родител, защото всеки ден имаме въпроси, каква ще бъде подкрепата за родителите, които трябва да гледат децата си вкъщи? Тези родители, които работят, например в един фризьорски салон или пък в козметичен салон, защото има много такива майки, самотни майки понякога, също няма да могат да се възползват от помощта за родители, които ще трябва да гледат децата си вкъщи, ако са под карантина. Това са въпроси, които всеки ден се задават на нас като народни представители. Затова се обръщам към Вас: ако днес не приемете нашето предложение, за в бъдеще помислете да има такава мярка, която да обхване и тези хора. Защото наистина те са хора, които нямат огромен финансов ресурс и тези хора са в безизходица. Казвам и другото, което няколко пъти съм казвала, че когато се подпомагат едни бизнеси, едни предприятия, трябва да мислим и за един много голям кръг от хора, които не са в този сектор. се разлика между едните и другите. Каза ни се, че има мярка, която е за самоосигуряващите се и може би се прави само когато в сутрешния блок попитат министър Сачева има ли такава, тя да каже, че има. Но забележете, тя е само за тези, които са заети, самонаети, в сектор „Туризъм“ и „Транспорт“ и е в рамките на 290 лв. Тя остава само за един много малък кръг от хора. Всички други не получават нищо. Получават една нула. Затова замислете се и ако не днес, направете така, че тези хора да бъдат обхванати, защото те също са граждани на България. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Желева. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията по това предложение. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Свиленски и група народни представители. Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, които участвате дистанционно в заседанието, моля да се включите. Госпожо Александрова?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, предложението, което правим, е свързано с изменение на Кодекса на труда и именно хипотезите, в които се определя как се заплаща положеният нощен труд. Ние знаем, че в Кодекса на труда регламентите, свързани с нощния труд, са уредени в чл. 140 и чл. За мое голямо съжаление дълги години нощният труд като ставка, която е допълнително възнаграждение за всички хора, които го полагат, е неглижиран и до момента. От 2007 г. той е регламентиран в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Определя се с акт на Министерския съвет и не влиза трайно в Кодекса на труда – там, където му е мястото.

не по-малко от лев. Има 400 хиляди български граждани, които полагат нощен труд. Огромен процент от тях са хората, които работят в структурите на МВР, здравните работници, които в момента всячески се опитват да се справят с тази пандемия, и ние сега им казваме, че в рамките на едно денонощие, когато те работят нощна смяна, от следващата година ще получават не повече от седем лева допълнително затова, че са работили през нощта. Това не е адекватно предложение и в тази връзка ние сме последователни – правим това наше предложение винаги по време на бюджета, защото е свързано със заделянето на съответния ресурс, защото голяма част от тези 400 хиляди работещи нощен труд, съответно са в публичната сфера. Нашето предложение е ставката за нощен труд да бъде на база на възнаграждението – така, както е регламентиран извънредният труд в следващия чл. 262. В чл. 262 всеки, който полага извънреден труд, за всеки час положен извънреден труд получава, ако е в работни дни, да речем, 50% върху своето трудово възнаграждение. Нашето предложение е нощният труд да бъде регламентиран по същия начин в чл. 261, като ставката за всеки час положен нощен труд да бъде не по-малко от 35%. Вие ще ми кажете, че има колективно трудово договаряне, има места, на които в крайна сметка нощният труд е уговарян и в по-големи размери. Това са хипотезите, където има такива колективни трудови договори, но много голям процент от българите, работещи през нощта, не получават нито стотинка повече от тези 25 стотинки към момента, а от следващата година – левче. Искам да кажа, че през 2007 г., когато е формирана ставката за нощен труд на 25 стотинки, минималната работна заплата тогава е била около 170 лв., в момента сме на нивата 650. Погледнете какво е увеличението, което Вие предложихте – в рамките на един лев. Смятате ли, че това е достойно заплащане? И ми позволете да прочета няколко важни неща, свързани със здравните последици върху всички тези хора, които полагат нощен труд. Работата през нощта води до много, много здравни, социални и физиологични проблеми: умора, повишаване на заболеваемостта, отсъствие от работа, увеличаване на инцидентите, трудовите злополуки и текучеството на работната сила, до социална изолация, повишаване честотата на разводите, търсене на работа в чужбина, сериозни демографски проблеми. Това е изследване от един много сериозен доклад за пораженията на нощния труд. Аз смятам, че е крайно време да се замислим, че именно Кодексът на труда е мястото, където той трябва да бъде уреден, за да внесем едно спокойствие у всички онези българи, работещи през нощта, които в крайна сметка полагат този вреден за здравето труд, че ще имат своето достойно възнаграждение. Една от основните причини българските млади хора да напускат страната е свързана с доходите. България е изключително адекватна по отношение на политиката по доходите. Смятам, че тази малка стъпка, която можем да предприемем сега,

Реплики? Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на

правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 6 се създава т. 38: „38. сключва договор с туроператори и туристически агенти, получили разрешение да осъществяват дейност като оператор за издаване на ваучери за почивка.“ чл. 59 се правят следните допълнения:

Чрез ваучерите за почивка държавата предоставя на физическите лица средства за заплащане на туристически услуги или туристически пакети на територията на Република България. (2) Предоставените ваучери за почивка са средство за заплащане на част от стойността на туристическа услуга или туристически пакет, която съответства на номиналната стойност на ваучера. (3) Стойността на туристическата услуга или туристическия пакет, над номиналната стойност на ваучера за почивка, се заплаща от ползвателя на ваучера. Чл. 60б. (1) Ваучери за почивка се отпечатват само от туроператори и туристически агенти, получили разрешение от министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор за издаването им, и се приемат като средство за заплащане само в обекти на търговци, които са сключили договор за обслужване с оператор. (2) Ваучери за почивка не могат да бъдат ползвани: 1. като разплащателно средство за покупката на храна, хранителни продукти, вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, тютюн за лули, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и др.); 2. за замяната им срещу пари. Чл. 60в. (1) Номиналната стойност на един ваучер за почивка не може да бъде по-голяма от 100 лв., като задължително е кратна на 10. на 10. (2) Ваучерът е валиден една година от датата на издаване. (3) Операторът не може да преиздава ваучери. Чл. 60г. (1) Издаването на ваучерите за почивка се финансира от работодателя. (2) Издаването на ваучерите за почивка може да се финансира и от държавата. В тези случаи министърът на туризма възлага издаването на ваучери за почивка въз основа на акт на Министерския съвет. Чл. 60д. (1) Максималният размер на комисионата, която операторът може да начисли, не може да надвишава 1% от номиналната стойност на ваучера за почивка. (2) Максималната такса, начислена от търговците, които приемат ваучери за почивка, не може да надвишава 10% от стойността на туристическата услуга или туристическия пакет, които се предлагат на ползвателя. (3) Издаващите оператори изплащат сумата на номиналната стойност на ваучерите за почивка на доставчиците на търговски услуги, с които са сключили споразумения, за възстановяване след предоставяне на туристическите услуги. Чл. 60е. Министърът на туризма и министърът на финансите с наредба определят: 1. условията и реда за отпечатване на ваучери за почивка; 2. условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор и за провеждане на конкурс, условията за организирането и контрола върху осъществяваната дейност като оператор; 3. номиналната стойност на издаваните ваучери за съответната година и разпределението им между операторите; 4. формата и съдържанието на ваучера за почивка, като задължително се изписват имената на лицето, което ги получава; 5.

Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Колегите, които са дистанционно и искат да участват в гласуването, моля да се включат. Госпожо Александрова?

стават 139: за 25 гласували в залата плюс 1 дистанционно – стават 26, против 17, въздържали се 94 в залата плюс 2 дистанционно – стават 96. Предложението не е прието. АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6: „§ 6. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:

б) алинея 2 се изменя така:

в) алинея 3 се изменя така: „(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва: по приложената таблица в Доклада.“ в ал. 4 накрая се добавя „и Постановление № 336 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изграждане на автомагистрала „Хемус“ (ДВ, бр. 99 от

при необходимост може да одобрява допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и/или увеличение на показателите по чл. 86, 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за съответните бюджети по държавния бюджет, за осигуряване на лекарствени продукти, предпазни средства, дезинфектанти, апаратура, за дейности за лечение, както и за други разходи, свързани с лечението на COVID-19, при неблагоприятно развитие на пандемията.

От предвидения максимален размер на новите задължения за разходи по ал. 3, т. 2, 200 млн. лв. могат да бъдат поети като задължения по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след 23 декември 2020 г. при условията на ал. 7.“ 3. В чл. 48, т. 1 на ред

против 41, въздържали се няма. Предложението е прието. ползване на детски ясли и детски градини не се събират от родителите или настойниците месечни такси.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители: „В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов

„като месечната стипендия за отличен успех не може да бъде по-малка от 50 лева.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване двете предложения на госпожа Христова

121 народни представители в залата плюс 5 дистанционно – става 126. Крайният резултат: за 44, против 36 плюс 5 – стават 43, въздържали се 39. Предложенията

§ 8: „§ 8. До 31 януари 2021 г. всички месечни помощи по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди 31 декември 2020 г., се изменят служебно от дирекции „Социално подпомагане“, като размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 63, ал. 12.“ По § 10 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9000 лв. (3) За За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия закон, както и с разликата: 1. между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година; 2.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Взимам думата не просто да подкрепя този текст, но и да изкажа няколко да изкажа няколко думи в разяснение, затова че този текст не просто е поредната промяна в един данъчен закон, но той се явява като една кулминация на усилията в подкрепа на децата на България, които настоящото мнозинство „Обединени патриоти“ и ГЕРБ полагаме от повече от година. Те са свързани с изменения на много други закони, и са свързани с нашия опит да провеждаме фокусирана политика, политика в подкрепа на грамотната раждаемост, на на родителите, които се отнасят с отговорност към децата си, които работят, плащат данъци на държавата. Тези данъчни облекчения, които бяха отменени, както помните, преди няколко години с приемането на плоския данък, се възстановиха в един минимален размер през 2015 г. и сега най-после започват да играят тази роля, която наистина трябва да играят – ролята на една

промяната на тяхното становище за детските надбавки, но този спор роди по-добрия резултат. Всъщност ние днес имаме наистина един друг фокус, не просто социално подпомагаме за всички без условия – имаме подпомагане на тази група хора, която никога не е получавала държавно подпомагане, в смисъл от десетилетия не е получава държавно подпомагане в значим размер. Трябва да припомня тук, че ние гарантирахме още миналата година чрез държавния бюджет едно сериозно финансиране за строежа на детски ясли и градини. От тази година променихме Закона, имаме едно сериозно финансиране в подкрепа на общините за храненето на децата. На практика над 60% от таксите, които събират общините за детски градини, тоест ние ги поемаме чрез държавния бюджет, вече е политика на местната общност – дали ще си освободи напълно децата от такси, дали ще приеме някаква диференцирана политика? Но над 60% от децата, тоест и децата на на родители с над средните доходи ще имат възможност за подкрепа. Това, както и промяната в Закона за училищното и предучилищното образование, и подкрепата, която даваме на децата, които останаха без места в детските градини всички тях ние осигуряваме подкрепа, равна на тази, която всяко едно друго дете получава косвено чрез държавната субсидия за детските градини. Според мен е един сериозен пакет в подкрепа на раждаемостта – нещо, с което настоящото Народно събрание може да се гордее.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Веселинов, голяма част от мерките, които Вие изброихте покрай тази промяна в Проекта за закона за държавния бюджет, са достойни за подкрепа. Бих искал да кажа, че част са продиктувани и от някои инициативи и от нашата парламентарна група, и Вие това също го признавате. Хубаво е, когато парламентът работи навсякъде и работи добре в това отношение – да подкрепя хората, за да може поне да се спре демографският срив, да може да направим облекчение за хората, които се грижат за своите деца, да укрепим българското семейство, което също така е приоритет на работата на няколко парламентарни групи. Едно ме смущава – точно в текста. Да се върнем към текста. Ние говорим за годишната данъчна основа на по-заможните родители, което значи, че те могат да търсят някакво облекчение или облекчението, което предлагаме, е едва през 2022 г. Дотогава те ще се надяват, защото в текста е казано, че до определените суми – 4500 лв. беше, и 9000 лв., да кажем, за второ дете, това ще се сваля от годишната им данъчна основа, но за годишната данъчна основа за 2021 г., което значи, че това ще бъде обезщетение, за което те могат да кандидатстват и могат да търсят, и не е ясен и редът, по който е доколкото познавам системата на НАП, чак през

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Веселинов, аз наистина исках от трибуната да Ви дам възможност да добавите към всичко това, което казахте, че бедните родители, които попадат и в двете категории, ще могат да се възползват и от двете мерки, както от тези 40 лв., които взимат на месец за едно дете и

им се приспаднат примерно, ако имат още едно дете, още 37 лв. накрая на годината, така че се увеличават двойно детските за тях, както и за всички други, които попадат точно в тази категория родители. Благодаря. Благодаря, господин Сабанов. Трета реплика? Господин Ангелов, заповядайте. Господин Веселинов, моята реплика към Вас е насочена към това, въпреки че не е свързана пряко с този текст, но се засегна и демографската криза. Би било редно да споменете, че именно и от нашата група, заедно с Министерството на образованието, направихме така, че

градини, ще бъдат дадени за това децата да бъдат без такси в детските градини, а останалите 50% от парите, които държавата осигурява, е да бъдат намалени таксите на всички останали деца в детските градини. Така че това са част от тези мерки, с които сегашното управление подкрепя българските семейства в този труден период и във връзка с демографската криза. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Заповядайте за дуплика, господин Веселинов.

Даваме сигурност, че по реда, който е определен в данъчните закони, тези хора ще могат да ползват част от парите, които са внесли като данъци, разбира се, през следващата бюджетна година, но това е Законът. Редът е абсолютно ясен. Между другото, той съществува и в момента. Сега данъчното облекчение обаче е символично, 200 лв. можеш да приспаднеш от данъчната си основа, което се равнява на 20 лв. ефект на дете и наистина много от родителите дори не знаят за това облекчение, защото то не представлява интерес за тях. Реално сега тръгваме към тази идея за семейно подоходно облагане, която ние от патриотичните формации винаги сме отстоявали реална подкрепа за децата. Прав сте, господин Сабанов, работещите родители, които са с ниски доходи, на практика ще бъдат освободени от данъци и същевременно ще получат и социалната подкрепа, но това са два различни инструмента за подкрепа на

усилията на нашата парламентарна група, дори преди да бъдем парламентарно представени. Ето примерно тук е бившият кмет на Пловдив, който освободи от такси детските градини по време на криза при ниски данъчни приходи, без държавна подкрепа, тоест тогава, когато има желание за политики за подкрепа на децата, те се случват дори и на местно ниво. Благодаря. За репликите действително важно е, когато има единодушие, че демографският проблем е сериозен, че на него трябва да се противодейства и аз се радвам, че нашето мнозинство успя да намери воля в една трудна година да реши един важен проблем.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, това, което искам да подчертая в тази зала, е, че нашата парламентарна група в три поредни години предлага изменение на чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. А именно там, където в крайна сметка се дават пък данъчните преференции на българските семейства. Към момента действащата разпоредба определя, че от данъчната основа се приспада в края на годината 200 лв. и във всяко семейство влизат 20 лв., които се равняват на 1,66 лв. за всяко българско дете, за всяко семейство, което внася в данъчната система. За мое голямо съжаление, тази разпоредба не беше променена там, където ѝ беше мястото – в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за да бъде трайно уреден въпросът за всички български деца, а не само в рамките на календарната 2021 г. по начина, по който в момента се случва. Защото приемайки бюджета на държавата за 2021 г. действително българските семейства ще имат възможност от данъчни преференции, но само и единствено в рамките на календарната 2021 г. Така че българските семейства и демографският въпрос, който Вие засягате и смятам, че това е изключително важна тема, която трябва да коментираме, дискутираме, да развием адекватните политики, трябва да се развие в българското законодателство трайно, последователно и адекватно. Да даде хоризонт не какво ще се случва за следващата изборна година, а какво ще се случва след нея, какво ще се случва след 10 години. Лошото е, че тези хоризонти, които се начертаха в този бюджет, са свързани с това, че през следващата година, в началото на годината, надявам се, по-скоро ще има парламентарни избори. За мое голямо съжаление, и българските деца са заложник на тази, как да кажа, на тези мерки и на тази подкрепа. Нашето предложение беше трайно да бъде уредено в Закона. Да могат всички български да получават тази подкрепа трайно напред в годините и всеки, който управлява след това, да се радва, че тази мярка я има в законодателството. По отношение на това, което се каза за безплатните детски градини, за мое голямо съжаление, това е мярка, която ние предлагаме също. Безплатни детски градини не само за четиригодишните, каквато в момента е отвоювана, а за всички български деца, които посещават детски градини. Това също е адекватна мярка. За съжаление, така уредихме Закона за училищното и предучилищното образование, че уредихме въпроса с четиригодишните и нагоре. Действително ще кажете: ето Вие в момента искате да изхарчите едни пари на държавата, които тя няма. За съжаление, отношението на държавата, политиките в държавата дават такава оценка за отношението на управниците, когато те оказват влияние върху най-уязвимите най-уязвимите групи – върху майките, децата, върху тези социални групи, които имат нужда от подкрепа. Ако говорим за демография, нашите предложния са адекватни на демографските проблеми. Те не са предизборни и не са само в рамките на 2021 г.

Други изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който става § 7;

Уважаема госпожо Председател, мисля, че има някакъв проблем с устройството, защото групата на БСП гласуваха против и въздържал се на тази подкрепа за българските деца. Затова, моля за

Виждате, че абсолютна демокрация цари в залата и всеки може да взема думата, когато поиска, стига да следят текста колегите, за да бъдем прецизни. Анна Александрова?

130: за 125 плюс 5 онлайн стават 130, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Подлагам на гласуване

Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 4:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги вносители! За съжаление, тази законодателна техника от лошо изключение и пример как не трябва да се правят закони се превърна в практика и емблема за Четиридесет и четвъртия парламент – в Закона за ДДС се променя Законът за потребителския кредит. Късно народните представители не знаят дали са наясно какво гласуват или не. Естествено, става публичен скандал, хората разбират, че ще плащат много по-големи неустойки за така наречените бързи кредити. След публичния скандал всичко започва да се прегласува отново. Тук комичната ситуация, защото тя е комична, е, че направената веднага след това Комисия, която трябва да отмени текстовете, отменя текстове, на които вече са наложени вето. Тук дори за опитен юрист е трудно да се ориентира всъщност кой текст е отменен, кой не е отменен, какво ще стане оттук нататък естествено, заглавията в медиите са „законодателен хаос“ – не знам кой пореден за Комисията по правни въпроси. Не съм в позиция и нямам самочувствие, че мога да Ви съветвам как точно да постъпите в тази ситуация – дали е най-добре да уважите ветото на президента и така да излезете от тази ситуация, или да постъпите по друг начин. Сигурно Вие знаете по добре, щом сте тръгнали по този път. Сигурно обаче е едно че в момент на криза, когато длъжниците очевидно ще стават повече, а натискът върху тях по-голям, това беше една лобистка поправка, една поправка, която щеше да ощети много български граждани и да ги натовари финансово, и само публичният скандал и медиите попречиха на това. Това е и един пример защо не правим кворум. Това е пример защо не искаме да участваме в този дневен ред, защото той ощетява българските граждани. Това е един ярък пример в тази посока. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Божанков, много интересно, тази поправка не направи впечатление на никого от БСП. Защо ли? Мина си и си замина, и всъщност тези, които направиха медийния скандал, бяха адвокатите на тези, които жалят размера на допълнителните средства, които се плащат. Ще Ви кажа според мен защо на първия етап от приемането на тази поправка Вашата група мълча. Защото хора от Вашата група имат пряк интерес това нещо да се случи.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Божанков, не съм съгласен с Вас само в пункта, че има комедиен характер това, което се разиграва. Това, което се разиграва, е трагично, тъй като, колега Сабанов, първо, на Бюджетна комисия онзи ден направихме… Обръщайте се към господин Божанков. трябваше да кажете, че тук винаги в такъв случай трябва от тази трибуна да се излезе и да се кажат: трите имена и Единният граждански номер на колегата вносител. Точно кой е гласувал, колко души от управляващите и от кои групи са ги подкрепили. Защото това не е комедийно, тук става дума за страхотна корупция, дами и господа! Така че тук други органи трябва да се занимават – кой смазва, кога го смазва, по какъв начин, за да внася тези нахални, тези брутални текстове?! Когато хората нямат място да влязат в болниците, те да щавят по десет кожи!

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Божанков, не съм съгласен с Вашето изказване по няколко причини. Първо, ветото на президента официално не е постъпило и не е докладвано от председателя в Народното събрание, който позволява напълно легално и допустимо да бъде направена тази промяна, която е предложена и е подкрепена от Комисията по бюджет и финанси. Второ, по отношение на самото съдържание на текста, който в момента е приет и се предлага неговата промяна. На практика нима не знаете, че тези фирми за бързи кредити договарят много повече от това, което е предложено в момента? Много над тези суми се договарят като лихви и неустойки. И в последната част от моята реплика, Вие казвате, че не се регистрирате заради такива поправки. Това е Ваше право, Ваше мнение. А защо не се регистрирахте тогава, когато увеличихме минималната пенсия? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Митев. Господин Божанков, заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми репликиращи! Всъщност, господин Гечев, освен че сте изразили протест по време на Комисията, нито един народен представител от групата на БСП не е подкрепил това предложение. Всички са гласували против, както и колегите от ДПС. Управляващите са го подкрепили – нека бъдем точни в това.

текстовете, напомням, за частните съдебни изпълнители, сега за потребителските кредити. Вие, колеги, сте като Робин Худ, ама наобратно – все искате да помагате на бедните, ама все се оказва, че накрая те ще плащат сметката. Благодаря, господин Божанков. Други изказвания? Господин Зарков, заповядайте. КРУМ Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моят колега Явор Божанков ясно очерта параметрите на проблема, но репликите на юристи от дясната страна на залата ме накараха да взема отношение, за да обясня защо не може да се гласува този текст. Параграф 93 от Закона за ДДС, който се гласува миналата седмица, промени Закона за потребителския кредит, промени го, естествено, без това да има общо с главния законопроект, както е обичайната вече практика, и създаде една нова ал. 7. За да обясним на хората – според нея разходите по договора за кредит с финансова институция, която не е банка, става дума предимно за така наречените дистрибутори на бързи кредити, не може да надвиши двукратния размер на главницата, и това звучи добре. Но при изпълнение на това условие, казва новата поправка, не може те да се считат за прекомерни по смисъла на Закона за защита на потребителите, нито за нарушаващи добрите нрави по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Това означава, че единственото условие оттук нататък дали тези фирми злоупотребяват с положението си спрямо лицата, а това са обикновено хора, които имат нужда от малки суми и бързи пари, дали те злоупотребяват с тяхното положение насила или не, ще става ясно само по това дали неустойките са два пъти по големи от главницата или не. И ако са дори малко по-малки от два пъти по големи, тези хора вече няма да имат абсолютно никакво право на защита. За да стане напълно ясно – отивате, взимате 50 лв. и ако трябва да върнете по-малко от 150 лв., тоест три пъти повече, нямате никакъв шанс да се защитите пред съда под никаква форма. Това направиха по предложение на народния представител Спас Панчев управляващите от ГЕРБ и техните присъдружни, формиращи мнозинството. Разбирайки, че направиха голям гаф, направиха още един. Естествено, тази ал. 7 от чл. 19 трябва да се отмени. Тя никога не трябваше да бъде приемана. Само че не можете да я отмените днес, защото днес такава ал. 7 няма. Законопроекта, който Вие приехте, беше върнат с право от президента за второ обсъждане и в момента, в който Вие ще гласувате, в чл. 19 ал. 7 няма. В правния мир такава ал. 7 няма! Не съществува! Ако сега гласувате този текст, той ще тръгне към президентската институция, за да бъде, евентуално, промулгиран, ако президентът реши така, а тук ще се върне вето. Това създава абсолютен хаос. Няма нужда от него. Да, сгафили сте. Признайте си гафа, кажете: „Сбъркахме!“ Няма нищо страшно в това. Този закон, тази ал. 7 е предвидено според Закона да влезе в сила от 1 януари догодина. Тоест има достатъчно време да се приеме ветото на президента, да се отмени тази срамна разпоредба и всичко да свърши дотук. Престанете да шикалкавите! Опита се някой, защото това е абсолютно лобистка поправка, опита се някой, проби Ви. Поемете отговорност за това и спрете да заблуждавате нас и българските граждани. Благодаря, господин Зарков. Реплики? Господин Гечев, заповядайте за реплика. РУМЕН Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, не съм съгласен с Вашето определение, че това е гаф. Тук няма никакъв гаф. Тук има парични потоци и Вие трябваше да кажете, господин Зарков: „Вносителите и управляващите, върнете парите преди Коледа!“ Връщайте парите! Благодаря Ви. Господин Зарков, ще има ли дуплика? Не. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на нов § 13. Имаме ли още Имаме ли още колеги дистанционно, които са на линия? Господин Колев?

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители. Господин Колев?

дистанционно стават 55, въздържали се 22. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за приложението към чл. 50.

Успяха ли всички колеги да гласуват?

Продължаваме. Господин Министър, заповядайте да кажете няколко думи. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми да Ви благодаря за конструктивния дебат по бюджет 2021 г. Благодаря за подкрепата, а също и за бележките и критиките на онези от Вас, които не са съгласни с всички параметри на бюджета. В крайна сметка, по един или друг начин, в окончателно приетия от парламента Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са намерили място голяма част от вижданията на всички нас за финансовата рамка за следващата година. Това е така, защото всички имаме разбирането, че трябва да отговорим на предизвикателствата на COVID-19. Знаем за притесненията на хората за здравето им, за здравето на техните близки, за работата им, за доходите и за социалната сигурност. Знаем и за притесненията на бизнеса, засегнат от кризата. Знаем и за предизвикателствата за запазване на финансовата сигурност и стабилност на държавата.

Тези проблеми са надпартийни и този бюджет не обслужва партийни интереси, а е насочен изцяло към националния интерес да се подпомагат уязвимите групи, да се съхрани бизнесът и да се гарантира финансовата сигурност на социалните системи и работата на публичните институции. В заключение на всичко, казано от парламентарната трибуна, искам да обобщя за българските граждани това, което пряко ги засяга в бюджет 2021, съставен в небивали до момента условия и борба за ограничаване господството на вируса върху здравето на хората, социалния и икономическия им живот. Бюджетът за следващата година е нашият адекватен икономически отговор, с който да осигурим стабилност и сигурност в условията на COVID-19 и да продължим по пътя на реформите, започнати още в първите дни на този управленски мандат. През 2021 г. постигаме обещаното удвояване на средната учителска заплата от 2017 г., както и увеличаване на възнагражденията в системата на висшето образование, продължават да се увеличават парите за сектор „Образование“, подкрепа както за педагогическия и непедагогическия персонал, така и за повишаване достъпа и качеството на образованието. Спазваме обещаното увеличение на минималната работна заплата, доходите на заетите в бюджетната сфера също нарастват за трета поредна година, а не предизборно. Ресурсът за социалните системи за следващата година е на безпрецедентно високо ниво, като с него се осигурява и финансирането на Мярката 60/40, парите за хората с увреждания, месечните помощи за отглеждане на деца, подкрепа за родителите при отглеждането на деца чрез ползване на данъчни облекчения, увеличението на минималната пенсия от 250 на 300 лв. от 1 януари 2021 г., увеличението на максималния размер на пенсията от 1200 на 1440 лв., осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 5 на сто и изплащане добавка от 50 лв. за всеки пенсионер до март 2021 г. включително. Средствата за здравеопазване за догодина също са рекордно високи. Тук са парите за медиците на първа линия, за медицинските дейности, за ваксината за COVID-19, за изграждането на здравната информационна система и на Националната педиатрична болница. В бюджет 2021 г. са планирани средства както за кохезионната политика, така и за новия инструмент следващо поколение Европейски съюз, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите – членки на Европейския съюз, от кризата, породена от пандемията на COVID-19. Българското правителство работи върху Националния план за възстановяване и устойчивост, като към момента се осъществява неговото обществено обсъждане. Планът залага интервенция в няколко области на политиката, като „зелената“ ни икономика с фокус към енергийната ефективност, иновациите, дигитализацията, подобряването на свързаността на регионите в страната и други. Чуха се критики за размера на дефицита и спекулативни твърдения за дълга. Със сигурност, ако нямаше пандемия и всички негативни от нея последици, то фискалната ни позиция щеше да бъде значително на по-ниско ниво. В същото време дефицитът и дългът на страната продължават да са сред най-ниските в Европейския съюз. И по двата показателя продължаваме да сме между първите в Европейския съюз, като след отминаването на пандемията прогнозираме страната ни да тръгне по пътя на икономическо възстановяване и растеж, които в средносрочен план да осигурят възможност за реализиране на стъпки за постепенно свиване на бюджетния дефицит. Според оценките в есенната прогноза на Европейската комисия през 2020 г., съпоставено с данните на 27-те държави членки, страната ни е с най-ниския бюджетен дефицит, на трето място е по най-нисък дълг, а спадът на БВП е по-малък от средния за страните – членки на Европейския съюз. И накрая, бюджетът за 2021 г. дава ясен хоризонт за реализиране на политики и мерки. В него има предвидени достатъчно буфери и следващото правителство ще може да го изпълни, независимо в каква политическа конфигурация бъде съставено. Благодаря за вниманието.

АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 054-01-104, внесен от

Законопроектът беше представен от господин Ципов, който посочи, че с него се уеднаквява режима на съдебните производства по оспорване на актове на органите по изпълнение на наказанията, като се предвижда обжалването на актовете по същество и техният касационен контрол да се извършва пред съответните административни съдилища по местоизпълнение на наказанията. Той допълни, че с промените се предвижда възлагане на касационна компетентност на тричленни съдебни състави на административните съдилища и добави, че такива правомощия са вменени на съдилищата в производствата по Закона за административните нарушения и наказания, по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и по Изборния кодекс. С предложените промени ще се улесни участието на жалбоподателите в касационното производство. Касационната компетентност на административните съдилища ще намали разходите по конвоирането, като ограничи преместването на лишените от свобода от местата за лишаване от свобода до административния съд в същия съдебен район, а не както е досега довеждане и престой в сградата на Върховния касационен съд от местата за лишаване от свобода в цялата страна. Предвижда се също изменение в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които се урежда възможността за претендиране на разноски в съдебното производство по оспорване на отказа за вписване, заличаване или обявяване, а не както е досега провеждането на

Господин Митев изрази подкрепата си към Законопроекта, като посочи, че той ще доведе до бързина на производството и намаляване на разходите. Господин Байчев отбеляза, че бързината в съдопроизводството не следва да бъде за сметка на качеството на правораздаването, като не трябва разходите да бъдат водещ критерий, когато се отнася до правосъдие. В отговор на поставен въпрос от господин Байчев съдия Димитров посочи, че във Върховния административен съд (ВАС) по тази материя са разгледани 388 дела през 2019 г.

без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,

За.

Уважаеми господин Председател! Представям „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 29 август 2020 г.,

искът може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Съдът решава спора по същество.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кристина Сидорова и група народни представители:

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

„Ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, искът може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Детето Детето може да оспори бащинството от навършването на четиринадесетгодишна възраст до една година от навършването на пълнолетие.“ 3. Създава се нова ал. 5: „(5) Трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето, може да оспори бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.“ 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.“

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз ще обоснова предложението, което съм направил по § 1. Промените, които предлагам, са три. Първата е замяната на думата „опровергаващи“ с „внасящи съмнение“. Смятам, че това е по-добра редакция в случая на разпоредбата. На следващо място, предлагам отпадането на израза „по независещи от него причини“ по отношение на ищеца, който оспорва или установява съответно бащинството, като по този начин смятам, че обстоятелства с внасяне на съмнения в бащинство, не е необходимо да се усложнява доказването. Още повече една от причините за внасяне на тези предложения от е именно улесняването на ищците в тези случаи. Това се постига не само чрез удължаването на срока като възможност за но и чрез улесняване на доказването, което, за съжаление, не виждаме в редакцията, която Комисията ни предлага. Макар тези промени да не са толкова съществени от пръв поглед, най-важното предложение за изменение е отпадането в края на предлаганата ни от Комисията редакция, а именно решаването на спора от съда, като съдът взема предвид интереса на детето. Какво означава това на практика и какво ще се случва оттук нататък, ако тази норма бъде приета в този вид? Това означава едно единствено нещо. На практика, макар да установите едно лице като биологичен баща на детето, ако съдът прецени, че този биологичен баща не допринася за осъществяване на най-добрия интерес на детето, то в този случай той може да отхвърли неговата претенция. Макар това да е установено по делото, макар да са правени съответните специални медицински и ДНК експертизи, това няма да има никакво значение с този текст, така както е записан в Закона, и съдът ще е принуден в този случай на практика не да установява биологичния произход, както това би било житейски, логически, а ако щете – и правно оправдано, а да върви към установяване на някакъв различен, незнайно какъв, произход на детето, следвайки само и единствено този принцип, който е записан от вносителя или датиран от Комисията, а именно интересът на детето. Интересът на детето се съобразява при предоставянето впоследствие на упражняването на родителските права и то няма нищо общо с установяването на произхода.

съвет? Практически като че ли на пръв поглед се налага една мантра – уж под привидния предлог да бъдат изпълнени указанията на Европейския съд по правата на човека по няколко дела, заведени към България, но аз не смятам, че с тази редакция ние всъщност ще решим този проблем. Напротив, аз съм сигурен, че с тази редакция ще имаме нови осъдителни решения от Европейския съд по правата на човека и ще имаме след няколко години най-вероятно нова законодателна промяна, с която тази редакция на Комисията бива коригирана. В тази връзка правя предложение за редакция на § 1, т. 3 за създаването на нова ал. 5, в последното изречение, след думите „Съдът решава спора“ останалата част, думите в изречението да бъдат заличени и изречението да звучи: „Съдът решава спора по същество.“ Смятам, че по този начин на практика и ще бъдат указанията на Европейския съд по правата на човека, и няма да стигаме до абсурди да определяме за баща на детето лице, което няма никаква биологична връзка с него. Пак повтарям, упражняването на родителските права няма нищо общо с биологичния произход. Благодаря.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Моята процедура е следната: Господин Митев повдигна много важен въпрос и той наистина е свързан с биологичните родители на децата, а няма кой от Министерството на правосъдието да отговори защо са предложени тези текстове тук, в залата в момента. Би било редно, когато гледаме този кодекс, да има представители на Министерството на правосъдието и при възникнали такива въпроси, да излязат и кажат защо са го предложили или да кажат становище по предложението, което господин Митев е направил. Считаме, че тази подмяна на това съдът да определя кой е биологичен баща и кой не, без значение дали е биологичен или не е, е недопустимо и би било редно да има представител. Така че молбата ми е да има представители от Министерството на правосъдието работата по тази точка, защото не можем да приемаме закони, без да има представители на тези, които са го входирали.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, принципно не възразявам да бъдат поканени за участие в настоящото пленарно заседание представители на Министерския съвет като вносител, а именно Министерството на правосъдието. Но бих искала да уверя господин Ангелов, че в Комисията по правни въпроси министърът на правосъдието, експерти от Министерството на правосъдието защитиха текстовете на Законопроект, такъв какъвто е предложен и какъвто Правна комисия го е приела. Нещо повече, това предложение за промяна в Семейния кодекс идва с оглед необходимостта след наказателни процедури срещу България в Европейския съд и след поемане на ангажимент от страна на България за промени в Семейния кодекс. Нещо повече, и господин Митев постави въпроса за становище касационен съд. Такова становище има. Аз бих му го предоставила. Мисля, че след около по-малко от 10 минути ще имаме обявена почивка – ако не възразявате, да гласуваме по този текст след почивката и след всички изказвания – предполагам, че ще има от различните парламентарни групи, но дотогава смятам, че не следва да отлагаме разглеждането на точката за промени в Семейния кодекс. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да считам ли, че имате процедура за отлагане на гласуването 1? ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Господин Председател, според мен ще е коректно наистина да поканите представител на Министерството на правосъдието, но да продължим с изказванията и да гласуваме след почивката.